**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 146. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja pozdravljam zamjenika ministra gospodina Štubelja sa suradnicom. Izvolite

predsjedniku RH po prestanku obnašanja dužnosti osigurava se odgovarajuća ravnopravna zaštita s obzirom da mu se omogućuje pravo povratka na rad kod poslodavaca kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i kao poslodavaca s kojima je zaključio poseban ugovor. Zahtjev za povratak podnijeti treba u roku od 15 dana od prestanka obnašanja dužnosti, a poslodavac mu mora donijeti odluku o povratku na rad u roku od 45 dana od dana prestanka obnašanja dužnosti. Nakon prestanka obnašanja dužnosti po povratku na rad ima pravo na naknadu najviše do iznosa dvije plaće sukladno posebnim propisima ako poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u propisanom roku od 45 dana ili odluku o povratku na rad predsjednik nije prihvatio ima pravo na naknadu plaće od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti. Omogućuje se ostvarivanje prava na mirovinu čija se svota određuje kao starosna mirovina po zakonu o mirovinskom osiguranju. Omogućuje se da se i dalje ima pravo na ured, dva državna službenika za obavljanje službeničkih odnosno administrativnih i ostalih poslova za rad ureda te osobnog vozača i službeno osobno vozilo. Ograničava se korištenje prava na ured, dva državna službenika, osobnog vozača i službeno osobno vozilo na razdoblje od pet godina po prestanku obnašanja dužnosti predsjednika. Predsjednik RH koji sada koristi pravo iz zakona nastavlja korištenje ostvarenog prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na snagu ovog zakona. Koje su razlike između rješenja koja su predložena ovim konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona dakle iz prvog čitanja? Ima pravo povratka na rad i to ne samo kod poslodavaca kod kojeg je bio u radnom odnosu na određeno vrijeme prije početka obnašanja dužnosti nego i kod poslodavaca s kojim je zaključio poslovni ugovor. Rok za podnošenje zahtjeva na povratak je skraćen sa 30 na 15 dana te je propisana obveza poslodavca da u tom zahtjevu donese odluku u roku od 45 dana od podnošenja zahtjeva. Od prestanka obnašanja dužnosti do povratka na rad predsjednik ima pravo na naknadu plaće sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika ali najviše do iznosa dvije plaće odnosno dva mjeseca dok se ne realizira povratak na rad. Međutim ako poslodavac nije donio odluku o povratku na rad u propisanom roku ili odluka o povratku na rad predsjednik nije prihvatio ima pravo na naknadu plaće od dana nakon prestanka obnašanja dužnosti. Precizirano je da se svota mirovine određuje kao starosna mirovina prema Zakonu o mirovinskom sustavu. Evo to su novine i prijedlozi koje vam predlažemo na raspravu Milorad (HNS)** Zahvaljujem zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U ovom zakonu uvode se tri novine. Prva je pravo predsjednika Republike nakon prestanka mandata na rad kod poslodavca kod kojega je radio prije stupanja stupanja na dužnost i u zakonu koji je iza ovog na dnevnom redu koji se odnosi na druge državne dužnosnike također se to navodi kao novina. Jedna opaska da se ne radi o novom zakonodavnom rješenju pravu povratka državnih dužnosnika pa i predsjednika Republike na vraćanje na rad kod poslodavca s kojeg je otišao na tu dužnost jer je takva odredba i takvo pravo prije bilo zapisano u Zakonu o radu koje je vrijedilo čini mi se sve do da li '98.ili 2003. Vraćamo se na rješenja koja su iz nekih drugih razloga, pobuda, situacija u državi bila napuštena, vidjelo se da to nije dobro i sada i za bivšeg predsjednika odnosno predsjednika kojima je prestao mandat dajemo mu mogućnost da odluči da li će se vratiti na rad kod poslodavca kod kojega je prije radio ili će ostvariti pravo, a to jeste novo pravo ode u mirovinu. Ova odredba u članku 2.izmjena i dopuna za neke je dosta nejasna i sporna i na Odboru za Ustav o tome je bilo dosta razgovora, rasprave i tumačenja takve odredbe, načina na koji će se obračunati iznos mirovine. Ako netko sa 45 godina nakon što mu prestane mandat predsjednika Republike odluči otići u mirovinu, a mi smo sada u situaciji da svi predsjednici do sada po dobi i po radnom stažu su bili iznad toga, ali možda će doći vrijeme kada će u Hrvatskoj za predsjednika Republike biti izabran netko tko nije star 60, 70 ili 80 godina. Ove promjene su prihvatljive s obzirom da isto pravilo primjenjujemo i za ostale državne dužnosnike pravo povratka na rad kod bivšeg poslodavca izuzetak je bivši predsjednik Republike koji ostvaruje pravo na mirovinu bez obzira na dužinu radnog staža. Dakle radi se o jednom pravu a na ostvarenje prava na mirovinu bez obzira na opći mirovinski propis što se uvjeta za mirovinu tiče, a iznos mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ono što je nama sporno je odredba članka 6. Koja se odnosi samo na jednu osobu u RH, samo samo na jednog čovjeka, a to je bivši predsjednik RH za koje je predviđeno da odredbe oko prava na ured, sredstva, osiguranje, vozača, ne vrijedi ono ograničenje od pet godina što znači da će vrijediti dosmrtno. U obrazloženu tako ponuđenog rješenja predlagatelj dakle Vlada pozivala se na stečeno pravo. I na Odboru za Ustav na kojem su bili prisutni profesori ustavnog prava upozoravali su, a i ja sam na to upozorio da takvo obrazloženje o stečenom pravu naprosto ne drži vodu. I mi smo u ovom Saboru barem jedno stečeno pravo mjesečno u prosjeku ukidali nezaposlenima, zaposlenima, sirotinji, beskućnicima i uvijek je bio argument ili kriza ili štednja promjene okolnosti, novi uvjeti. Međutim, kad smo došli kod bivšeg predsjednika republike sada argument stečenog prava koristimo kao jedan jedini argument. To nije prihvatljivo nego se iza toga zapravo krije politička odluka da u ovom trenutku bivšem predsjedniku republike ne želimo ukidati prava koja su bila i postojala u trenutku kad je on prestao prestao biti predsjednik republike i počeo koristiti prava iz zakona. Netko se može ljutiti, negodovati, izražavati svoja osobna stajališta jer se radi o Stipi Mesiću, ali ova odredba članka 6. odnosi se samo na Stipu Mesića i nikad se više ni na kog drugog neće moći primjenjivati. Koji su to razlozi ekonomske, financijske, gospodarske ili bilo koje druge osim političke da to pravo koje je tobože stečeno, koje se više ne može mijenjati ostaje. Ako smo sve druge odredbe Zakona o pravima državnih dužnosnika pisali i prilagođavali ekonomskoj, gospodarskoj i socijalnoj situaciji u ovoj zemlji, predsjednika, budućih predsjednika, povratka na rad kod bivšeg poslodavca i pravo na mirovinu bivšeg predsjednika regulirali drugačije zašto samo ta odredba ostaje pod izgovorom stečenom prava, osim takve političke odluke. Ja osobno protiv gospodina Stipe Mesića nemam apsolutno ništa, apsolutno ništa, ali zašto bi on trebao biti jedina osoba u ovoj državi kojem u zakonu uvodimo odredbu koja se odnosi samo na njega i nikad se više neće moći ni na kog drugog primjenjivati i produživati određena prava koja neće moći koristit nijedan budući, bivši predsjednik Republike Hrvatske. Nijedan budući, bivši i ta prava mu ostaju i pravo na ured i sve beneficije, pet godina kao i svakom budućem bivšem predsjedniku Republike Hrvatske. Što je u tome ponižavajuće za instituciju predsjednika republike? Ako svi budući bivši predsjednici imaju po ovom zakonu jednaka propisana prava povratka na rad, pravo na mirovinu bez obzira na staž osiguranja i mirovinski staž i 5 godina prava na ured i beneficije, zašto to ne primijenimo i na danas bivšeg predsjednika republike. Nijedan argument koji bi bio razumljiv, prihvatljiv, osim političkog stava da je vladajuća većina tako odlučila, nisam čuo. Ni pravno, ustavno, socijalno, društveno, pravedno, nitko nije iznio. Ili je u pozadini takve odredbe paranoja i strah da na taj način želimo se zaštititi da recimo gospodin Mesić se slučajno ne bi aktivirao na predstojećim lokalnim izborima pa napravio nekome nered, pomrsio račune pa na taj način amortiziramo i te mogućnosti. Nećemo podržat ovaj prijedlog zakona ukoliko u njemu ostane odredba članka 6. Nedozvoljivo je da Hrvatski sabor donosi zakon u kojem postoji odredba za jednog jedinog čovjeka, bez obzira na njegove zasluge, vrijednosti, doprinose. Ako reguliramo, a ovim zakonom reguliramo prava svih budućih bivših predsjednika Republike Hrvatske. (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davorin Mlakar. Izvolite kolega Mlakar. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo u ime kluba Hrvatskih laburista kolega Lesar je govorio o nečemu o čemu je već bilo riječi i u prvom čitanju zakona i evo ja ću reći da će ovo biti vjerojatno kao vapaj žednoga u pustinji jer smo o istim argumentima čini mi se dosta uvjerljivo govorili kada je ovaj zakon bio u prvom čitanju. Nažalost, osim nekih kozmetičkih popravaka čini se da zakon nije doživio bitne promjene i da se i u konačnom tekstu može govoriti o istim stvarima i o istim primjedbama o kojima smo govorili kada je ovaj zakon bio u prvom čitanju, osim možda donekle izmijenjenog članka 2. Pa ću zamolit predlagatelja da nam onda proba to i zorno pojasniti pa da razumijemo po prilici njegov doseg kada bi se radilo o recimo osobi koja je s 35 godina života izabrana za predsjednika Republike Hrvatske kojoj mandat prestaje u dobi od 40 godina u kojoj dobi taj čovjek ima, ta osoba ima recimo 15 godina mirovinskog staža ili staža osiguranja i 40 godina života. Prema ovako stipuliranoj odredbi zanimalo bi me kada bi taj čovjek, ta osoba odlučila otići u mirovinu nakon mandata, kolika bi bila njegova mirovina. Bojim se računati, ali pretpostavljam da kada bi se ovaj članak primijenio da bi ta mirovina bila negdje u visini od danas 1200 kuna. I zbog toga mislimo da je ovaj zakon u stvari jedna karikatura koja je došla iz radionice Vlade, a reći ću nešto i o tome iz potpuno krivog izvora. Naime, uvažavajući vašu dužnost da ovdje branite taj zakon kao što ga je Vlada i predložila i kao što vas je navela osobe koje će pred Parlamentom branit zakon upitat ću sebe a i sve vas zašto baš Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uopće predlaže ovaj zakon. A s obzirom da se držimo propisa uputit ću vas i na Zakon o djelokrugu ministarstava pa mi probajte objasniti zašto recimo to ministarstvo, a ne Ministarstvo uprave kojemu u djelokrug spada predlaganje ovakvih propisa nije ministarstvo koje je taj Zakon predložilo. Ako treba možemo i iščitati djelokrug i jednog i drugog ministarstva, pa ćemo probat odlučiti koje bi trebalo biti predlagatelj ovog zakona. To govorim zato što mislim da je prema materiji koju ovaj zakon regulira bilo prirodno da za Vladu pa onda i za Parlament taj zakon izradi Ministarstvo uprave. Ali bez obzira na to vi ste došli sa sličnim tekstom zakona kakav ste nam ponudili i u i u prvom čitanju. I u tom zakonu koji je kratak u stvari postoje samo dvije bitne stvari. Jedna je da način povratka na rad onima kojima prestaje dužnost sada unosite i u ovaj zakon a to ste činili i s drugim propisima. I drugo da uvodite jednu potpuno novu kategoriju. Sada postoji prema ovom Zakonu u Hrvatskoj tri vrste predsjednika Republike. Onaj koji je na dužnosti predsjednika, onaj koji je bio na dužnosti a više to nije, nego je sada predsjednik po prestanku obnašanja dužnosti. I treći ovo što je govorio kolega Lesar samo jedna jedina osoba u Republici Hrvatskoj, a to je gospodin Stipe Mesić. I mislim da je ovaj zakon ako hoćete pravno gledajući i njemu na štetu, jer on je jedina osoba na koju se neke odredbe ovog zakona imaju primijeniti. On je jedina osoba koja sukladno ovom zakonu može doživotno uživati neke ako ako hoćete privilegije koje će od stupanja na snagu ovoga Zakona drugima koji su bili na njegovoj dužnosti biti uskraćene. I to mislimo da nije korektno niti prema njemu, niti naravno prema svim ostalim predsjednicima koji će jednog dana postati predsjednici po prestanku obnašanja dužnosti predsjednika Republike. Mišljenje je kluba HDZ-a pod jedan, da ovaj Zakon ne može uvoditi takve razlike među onima koji su obnašali dužnost predsjednika Republike. Isto tako je mišljenje kluba HDZ-a da ne treba raditi zbog zbog licemjerja karikaturu donošenjem zakona u kojima ćemo reći da će predsjednik Republike bit osoba koja će pod određenim okolnostima imati mirovinu od 1200 kuna. Vi time vrijeđate i dužnost predsjednika Republike i vjerojatno dostojanstvo svake dužnosti, a mi ćemo se zalagati da postoji neko dostojanstvo tih ljudi koji su bili izabrani na najviše državne dužnosti i da to dostojanstvo ne trebate umanjiti predlaganjem ovakvih propisa. Zalagat ćemo se za to pa čak i u članku 2. da se to točno odredi, da svaki predsjednik Republike po prestanku obnašanja dužnosti ima pristojnu mirovinu koja je naravno sukladna i gospodarskim mogućnostima zemlje, ali ne da to bude nešto što je ispod svake razine ljudskog dostojanstva. Jer po ovim odredbama on bi mogao imati bitno nižu mirovinu i od onih koji idu u mirovinu po općim propisima o mirovinama. Stoga predlažemo da kada već postoji jedan dužnosnik u Republici Hrvatskoj koji ide u mirovinu različito od svih ostalih jer je jedini on u mogućnosti po prestanku obnašanja dužnosti odlučiti da neće se vratiti kod prijašnjeg poslodavca i da neće koristiti druga prava nego da će otić u mirovinu, da onda ta mirovina bude adekvatna dužnosti koju je obavljao dok je bio Predsjednik Republike. To je prvi prigovor ovom zakonu. A drugi, vraćam se ponovo na to i klub HDZ-a će ako naravno vas ne možemo, a za sada smo mišljenja da vas nikad nismo uspjeli uvjeriti svojim argumentima da rješenja u zakonu nisu dobra. Mi ćemo ponuditi i amandman da brišete članak 6. jer ako već postoji predsjednik danas ili sutra koji je prestao obnašati dužnost predsjednika i ako će pravo na ured, da dalje ne govorimo službenike koji mu stoje na raspolaganju, vozilo i troškove imati 5 godina nakon prestanka dužnosti onda bi to pravilo trebalo vrijediti za sve koji se nađu u toj situaciji. To naravno znači da predsjednik nema pravo na dva državna službenika, nego da njegov ured vjerojatno može zaposliti do dva službenika. Ali to je već tehnika izričaja koju se može popraviti. Ovakav zakon držimo duboko vrijeđa i dužnost predsjednika Republike i ni na koji način ne stvara sustav za koji bismo se trebali zalagati, a to je sustav u kojem će se moći vrednovati svaka dužnost počevši od dužnosti predsjednika Republike i da njemu trebate osigurati pristojan način rada dok radi, ali isto tako po prestanku dužnosti. I ako je zaključak, a može se usporediti s praksom mnogih europskih zemalja da on to pravo uživa stanovito vrijeme ako ste se odlučili da je to vrijeme pet godina koliko je bilo i trajanje jednog mandata onda bi bilo logično da po prestanku tih pet godina prestane bilo kakvo korištenje tih prava kao što ste predvidjeli člankom 16. Kolega Lesar je govorio da se to tiče samo jedne osobe s obzirom da donosimo propise koji trebaju vrijediti za sve jednako onda bi bilo logično da tako predložite i u ovom zakonu i da po prestanku pet godina nakon prestanka dužnosti prestane i ova mogućnost koju sada uživa bivši predsjednik Republike. Iz tih razloga ponovno ćemo apelirati da promijenite ovaj zakon, da ne radite još razlike i kod bivših nositelja visokih državnih dužnosti. Ako ne možemo vas uvjeriti na ovaj način nudit ćemo svoja rješenja ali držimo da ovime bitno povrjeđujete i dosadašnje zakone, ali i ustavne kategorije jednakosti svih pred zakonom pa tako i bivšeg predsjednika Republike. Iz tih razloga HDZ neće podržati ovaj zakon. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, poštovana pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Mi smo zemlja koja nažalost nema veliku dugogodišnju demokratsku tradiciju kao što to neke druge zemlje imaju pa su ta pitanja davno riješili i oko toga se više ne spore već desetljećima i godinama. Mi nažalost nismo imali takvu sreću da smo imali demokratsku tradiciju dugo godina, dugo desetljeća pa da smo to davno riješili eto rješavamo to sada. I što ustvari želimo? Želimo pronaći dobru mjeru kako kad predsjednik prestane s mandatom ne bude kao faraon zaštićen i smješten ali isto tako da ne bude na Burzi rada. Želimo pronaći dobru mjeru. Mi mislimo da je ovo što smo predložili otprilike ta dobra mjera. Pri tome nije dobro da pred svojim očima imamo aktualnog predsjednika bivšeg predsjednika pa ni onog koji je bio prije njega. Dakle, ni Josipovića ni Mesića ni Tuđmana. Imam osjećaj da oni sad koji se zalažu za dokidanje nekih prava koje sad bivši predsjednik ima da se to dogodilo kojim slučajem da je prvi predsjednik RH doživio da ide u mirovinu da to ne bi ni slučajno tražili, nego dapače da bi to još više pojačali njegova prava da je to doživio predsjednik Tuđman. Mislim da nije dobro da gledamo osobe nego da napravimo nešto što će biti trajno rješenje bez obzira tko je predsjednik da ima ista prava iz bilo koje opcije dolazio bilo koja osoba da to je. Ajmo pokušati naći takvo rješenje. Dakle, što je cilj ovog zakona? Da predsjednik se bavi zanimanjem kakvim hoće, bude izabran i nakon toga da mu se omogući prvo da se vrati u to zanimanje na to radno mjesto koje je radio i prije. To ovaj zakon kaže. Dakle, bio si građanin, postao si predsjednik ponovno ćeš biti građanin i imaš priliku vratiti se raditi ono što si radio dosada. To omogućava ovaj zakon. Ne vidimo u tome ništa sporno. Međutim, ako predsjednik to ne želi kažemo mu dobro, jedini pod navodnicima "privilegij" koji ima, a to je da može ići u mirovinu, prijevremenu mirovinu, a da za to ne mora imati 61, 62 godine ili već koliko će kad predsjednik koji bude tad trebao ići u mirovinu koliko će tada zakon propisivati. Da može ako ima i koju godinu manje. I ništa drugo. Bilo je u nedavnoj prošlosti u Europi zemalja gdje su predsjednici, evo … /Govornik se ne razumije./… u Poljskoj došao je iz brodogradilišta. Kad je odradio mandat nije se vratio u brodogradilište. Prema tome ova kao i svaki drugi dužnosnik što je tema sljedećeg zakona ali isto tako ako to ne želi da može ići u prijevremenu mirovinu. I ništa više i ništa manje od toga. Naravno u mirovinu ide po uvjetima koje ima iz mirovinskog osiguranja. Gospodin Mlakar je sad u ime kluba HDZ-a karikirao na neki način pa to sa mirovinom od 1200 kuna, bivši predsjednik od potencijalno 40 godina teoretski je to naravno moguće. ja ne znam da je u Europi, a mi smo u Europi, u itijednoj zemlji je predsjednik države tako mlad sa 30, 35 godina nekog izabrao za predsjednika države. Ja se barem toga ne sjećam, a nije mi poznato ni iz literature. Jer nije uobičajeno. Ne vjerujem da će se i kod nas, barem ne u narednih 20, 30 godina dogoditi da netko sa 30 godina bude izabran za predsjednika države. Teoretski je moguće naravno, nitko to ne osporava. Ali ako se to nigdje nije događalo, ako to nigdje nema pa valjda neće ni kod nas. Al' dobro. E sada, postavlja se ovdje pitanje retroaktivnog djelovanja sada aktualnog bivšeg predsjednika. Dakle, da li se treba ovaj zakon odnositi i na njega ili ne dirati njegova stečena prava? 90. godina kada je HDZ činio dobar dio ove sabornice uvedene su ogromne privilegije za sve koji su ovdje u Saboru bili. Pa je neko za nešto sjedenja dana ovdje ili mjeseci, nije pritom morao ništa ni reć, vrlo lako išao u vrlo visoku dužnosničku, saborsku mirovinu. Mi smo to ukinuli ove godine, dakle nema više dužnosničkih mirovina, nema više saborskih mirovina prema tome kad tko završi mandat u Saboru vraća se na svoj posao koji je radio i nastavlja raditi, nema toga više, to smo uveli. Pri tome nismo retroaktivno ukinuli svim tim bivšim saborskim zastupnicima mirovine, pravo da uživaju te saborske mirovine jer su ih jednom stekli. Nikome od bivših saborskih, bivših dužnosnika nije ukinuta ta dužnosnička mirovina koji je stekao prije 5, 10 ili bilo kada godina iako je bio i mlađi, iako je možda imao i 50 godina, i 52, gdje je bio u Saboru par mjeseci ili tako dalje. E sada, dakle njima ne treba ukidati retroaktivno, a predsjedniku države treba, zašto? Zato što mi se ovi sviđaju ovi ne, budimo principijelni. Prema tome, mislim da smo ovim zakonom pronašli ili tražili dobru mjeru, prema tome svi dužnosnici kad dođu na dužnost imaju se pravo vratiti na svoje bivše radno mjesto, tako i predsjednik države, izjednačen je sa svim drugim dužnosnicima. Pri tome jedino dakle što može ići u …/Govornik se ne razumije./… mislim da je to dobra mjera, da samo dobro to odmjerili Nikakva prevelika prava, ali nikakva ni premala prava i mislim da je to u redu. Nakon toga što bivši predsjednik odradi mandat, bez obzira bio on 1, 2 mandata koliko mu Ustav dozvoljava ima pravo 5 godina da mu država osigura ured, 2 službenika vozača i auto. Mislim da se i oko toga ni ne sporimo, dakle. 5 godina dakle i još jedan mandat. Prema tome, nismo zato da se predsjednik kad završi mandat vraća na burzu, omogućavamo mu da se vrati na posao koji je radio, na isti posao. Nismo zato ni da ide radit ako ne želi, a ima dob koju on procjenjuje da bi trebao, da bi mogao ići u mirovinu ali nema baš 62 godine, ide u prijevremenu mirovinu i zato će mu ona bit bitno manja nego da je dočekao pravu mirovinu, to je njegovo pravo izbora i to mu omogućavamo, i imat će ured za 5 godina. Mislim da smo odredili pravu mjeru, ono što predsjednik, bivši zaslužuje, predsjednik je institucija, dakle ne na burzu nego može ići u mirovinu ako hoće i imati svoj ured. I mislim da je to rješenje koje bi moglo potrajati niz narednih mandata, niz narednih desetljeća bez obzira tko bio predsjednik, iz koje opcije dolazio i da mislim da ćemo na ovaj način uredit ova pitanja kao što su to uredile mnoge države koje su puno demokratskije od nas i koje imaju puno dulju demokratsku tradiciju. Hvala lijepa.

Prvo, znate li kada je Zakon o pravu, pravima bivših predsjednika republike usvojen u Hrvatskom saboru? 3 mjeseca prije isteka prvog mandata Stipe Mesića, 3 mjeseca prije isteka prvog mandata Stipe Mesića, jer do tad Hrvatska takav zakon nije imala. I tada se navrat nanos na zadnjoj, posljednjoj sjednici prije izbora, predsjedničkih u Saboru usvojio takav zakon, slučajno ali evo baš tada. Prije Hrvatska takav zakon nije imala. I dobro je da zakonodavno reguliramo prava bivših predsjednika republike. Nitko nije osporavao regulativu posebnog prava, ali do karikature su dovedene pojedine odredbe oko prava iznosa na mirovinu, vi to ne razumijete, meni je to jasno, ali možemo se s time nadmudrivati. Treće, nije problem prava budućih, bivših predsjednika nego sadašnjeg bivšeg. I na kraju, privilegirane mirovine saborskih zastupnika koje ste spomenuli, to je jedan od rijetkih zakona u Hrvatskoj od 1990., svibnja koji nije usvojen na prijedlog Vlade, nego na prijedlog potpisa 58, ako se ne varam zastupnika u Hrvatskom saboru među kojima napamet znam 8 zastupnika SDP-a, recimo prvo prezime koje se dobro sjećam je sadašnja ministrica socijalne skrbi koja je također predlagala taj Zakon o uvođenju privilegiranih mirovina za zastupnike, a kasnije su oni postali prava Vlade i suce Ustavnog suda.

Pa ja sam isto to govorio, nažalost mi to nismo uredili prije jer nemamo demokratske tradicije, nismo to rekli, zašto to nismo, onda donijeli takav zakon 98. mogli smo, ko nam je branio, nismo ga donijeli, zašto? O tome bi se dalo razgovarati. Ali donesen je tada kad je donesen i upravo ja zato kažem zakon, nemamo demokratske tradicije idemo donijeti zakon koji će piti vode za naredni par mandata, za narednih par predsjednika i oko čega ćemo postići manje-više konsenzuse. I mislim da je to ovaj upravo zakon I oko toga vidim da nemamo velikih razmimoilaženja. Imamo razmimoilaženje oko toga dali je retroaktivno da se primjenjuje na postojećeg predsjednika. Ja sam rekao ali zašto to nismo primijenili na sve ostale dužnosnike, saborske zastupnike koji su 90-tih odlazili u mirovinu, 2000. Ajmo i njima ukinuti sve te saborske mirovine. Prema tome, ali je procjena da se u stečena prava ne dira. Prema tome ako je stečeno pravo onda ga ne treba dirati i ne dira. Ali ajmo urediti za ubuduće. Zakoni se donose za ubuduće, ne za prošlost. Kad donosiš zakon, uređuješ budućnost i sadašnjost. A ne prošlost. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika Davorin Mlakar. Izvolite kolega. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Uvaženi kolega Jelušiću vi ste se počeli baviti metafizikom nego odgovorom na konkretne stvari. Naime vi ste se pitali kako bi to prijašnja saborska većina uredila prava i kakve bi sve privilegije dala pokojom predsjedniku Tuđmanu a sad vas je demantirao kolega Lesar jer ste čuli od kojeg predsjednika kao što vi kažete aktualnog bivšeg uopće taj zakon uopće postoji. Pa ću vas upozoriti da u nekadašnjim rješenjima Ustava koje ste vi mijenjali 2000. Godine postojao i županijski dom Sabora u kojem je svaki predsjednik države po prestanku mandata postajao doživotni član i time je bio dobro i kvalitetno, sigurno kvalitetnije nego danas riješen njegov status. Tako da se ne morate pitati kako bi to se riješilo prije jer rješenje je postojalo u Ustavu. Vi ste promijenili Ustav, izbrisali ste županijski dom Sabora pa je onda kao posljedica toga bio problem i kako ćete riješit bivšeg odnosno kaka kažete aktualnog bivšeg predsjednika Republike. A što se tiče tih ogromnih privilegija na bazi stečenih prava koja ste tako vehementno ukinuli saborskim zastupnicima ja ću vas podsjetiti da je naš privilegij i to da nas 6 sjedi zajedno u jednoj radnoj sobi, da za mnoge zastupnike nema ni adekvatnog prostora radnog gdje bi morali radit pa je jako veliko pitanje kakve su to silne privilegije uživali saborski zastupnici za koje ne ne tvrdite da su imali stečena prava između ostaloga i na mirovinu, a za bivšeg aktualnog predsjednika Republike mislite da bi to stečeno pravo trebalo zadržati. Što se tiče retroaktivnosti to nema veze to je povratno djelovanje zakona a bivši aktualni aktualni predsjednik Republike vam je još uvije u tom dodatnom mandatu od pet godina prema tome nema retroaktivne primjene ovog zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Jelušić izvolite. Kolega Mlakar ja neću etiketirati vaš govor kao vi moj nego ću probati argumentima govoriti. Da županijski dom je ukinut i držimo i dalje da je to trebalo napraviti jer Hrvatska nije federalna država. Nema potrebe da bude zastupljeni, nikakve njene sastavne jedinice, Hrvatska je kao država unitarno uređena, prema tome nema razloga za drugim domom. Drugi dom se u pravilu uvode u zemljama koje su više svoje, koje su federalne, konfederalne itd. Ali jedini razlog ovoga zbog kojeg je trebalo ostaviti vidim iz vaše argumentacije što je bivši predsjednik kad mu prestaje mandat trebao ostati doživotni član županijskog doma. Ako je to jedini razlog da treba ostati, onda zaista smo bili u pravu da to treba ukinuti. Što se tiče privilegija zastupnika, sad vi govorite kako zastupnici eto nemaju ni svoje urede ovdje. Točno i nije dobro. ali mi smo tek godina na vlasti. Pa šta ste radili svih ovih dvadeset godina, zašto to niste napravili? Pa bolje da ste odradili, dali zastupnicima urede da rade nego privilegirane prijevremene dužnosničke saborske mirovine. Ali vama je Sabor služio zato da ljude uhljebi da im lijepo bude, da poslije budu dobro situirani nego da ovdje rade.

Ne slažem se, Hrvatska naravno ima itekako demokratsku tradiciju od trenutka osamostaljenja, dakle od trenutka uvođenja višestranačja i demokratskih izbora. Naravno sve je to dio demokratske tradicije. Ali ono što, čemu se vi čudite dakle i kažete da nema ništa sporno u ovim izmjenama zakona. Ima vrlo jednostavno ću pokušati objasniti. Dakle ovim izmjenama i dopunama zakona mi ćemo dobiti bivšeg predsjednika predsjednika RH prvog reda i bivšeg predsjednika RH drugog reda. Dakle ne govorim o imenima. Govorim o drugom izabranom predsjedniku republike i govorim o trećem izabranom predsjedniku republike. Jedan će imati doživotno naravno sva prava i privilegije koje će se financirati iz državnoga proračuna, drugi odnosno treći izabrani će imati to samo pet godina. I onda će se dogoditi, može se dogoditi, ja vjerujem da će se to zaista dogoditi, da ćemo moći o tome raspravljati da će ovom trećem izabranom predsjedniku isteći taj mandat od pet godina u kojima će uživati povlastice bivšeg predsjednika RH a da će drugi izabrani predsjednik RH i dalje uživati prava koja su dakako puno veća od treće izabranog bivšeg predsjednika Republike Hrvatske. I napokon obrazloženje u ovom zakonu da za ova prava predsjednika koji se uvode sada dodatno od pet godina neće biti potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz državnog proračuna. Naprosto ne stoji jer ćemo financirati sadašnjega bivšeg predsjednika RH i njegova prava ali dodatno i novog bivšeg predsjednika u pet godina ali svejedno to su znatna sredstva iz državnog proračuna i o tome se zapravo radi i to je predmet spora. Hvala. Prije nego dam priliku kolegi Jelušiću da odgovori na repliku. Naime dužan sam kolegi Mlakaru jedno pojašnjenje na njegovo uvodno izlaganje. Predlagatelji su Ministarstvo uprave i Ministarstvo rada. Ispričavam se nisam uvodno rekao ali u materijalima imate.

Veli gospoda Kosor da će ovo imati posljedice na proračun, da ćemo imati dva bivša predsjednika. Da to netko drugi kaže ne bih se čudio, dok kaže osoba koja ima dugogodišnje iskustvo u politici ovdje u Saboru, dapače bivša predsjednica Vlade onda zaista ne znam što da kažem. Gospođo Kosor mi smo donijeli proračun za 2013.godinu kako stvari stoje ne dao Bog nešto se ne dogodi mi ćemo imati u 2013.godini još jednog predsjednika. Prema tome mi imamo jednog bivšeg predsjednika i drugog koji je na vlasti i ne ističe mu mandat u 2013.godini molim vas da me ne prekidate. Ja vas molim da gospodu iz HDZ-a malo smirite. Dakle to nema utjecaja na proračun prema tome vidite iz ovoga što sam rekao. Što se tiče više bivših predsjednika nismo jedina država koja ima više bivših predsjednika. Prema tome nije ni kod nas čudo ako se dogodi da ima više bivših predsjednika, dao Bog da požive što duže, svaki čovjek a pogotovo bivši predsjednik. I svi će ubuduće predsjednici zakon donosimo od sada pa na ubuduće imati samo 5 godina dakle jedan mandat na … itd. i u perspektivi će se uvije događati da imaš jednog na vlasti 5 Ako je netko dva mandata predsjednik dakle drugi njegov mandat neće biti bivšeg predsjednika koji će imati određena prava od sada pa ubuduće. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče na razumijevanju. Kolega Jelušić u obrazloženju zakona kada se govori o potrebnim sredstvima onda se govori o sredstvima koja su potrebna u trenutku kada zakon stupi na snagu. I nema veze sa proračunskom godinom nego se radi o fiskalnom učinku zakona, a fiskalni učinak zakona točno se zna prema određenim odredbama kada nastupa. Prema tome kada ovaj zakon stupi na snagu temeljem njegovih odredbi će se morati osigurati dodatna sredstva u proračunu jer ga nećete moći primjenjivati. I to je istina i činjenica i to nema nikakve veze sa 2013. Ali ne daj Bože da on stupi 2013.na snagu onda bi se morala osigurati 2013. Prema tome elementarne stvari iz zakona o proračunu i onoga PFU obrasca i neki drugi bi trebali znati. A također bih želio da vama u klubu SDP-a kada ne znate što ćete onda se uvijek sjetite pokojnog predsjednika Tuđmana. Uspoređivati pokojnog predsjednika Tuđmana i njegove zasluge u Hrvatskoj uz puno poštovanje prema ovim ostalima je mislim deplasirano. Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Mi smo proračun napravili onako kako mislimo da će biti i da ga neće trebati rebalansirati barem u ovom dijelu, a to znači da smo osigurali sredstva za jednog bivšeg predsjednika i njegove troškove i mislimo da to neće trebati mijenjati. Proračun za 2013.godinu. A kada budemo donosili proračun za 2014. ili 2015.onda ćemo unutra ugraditi ono što ćemo smatrati da će biti tada. A mi smo vjerojatno dobro isplanirali kao i druge stvari puno bolje nego što ste vi planirali ministar i dok ste bili u Vladi. Kako ste vi planirali o tome već svi znaju i posljedice osjećamo i dan danas. Ovo sve što nam se danas lošega događa je posljedica vaših "dobrih planiranja".

Ispravljate mišljenje i na mišljenje kolege idete sa povredom Poslovnika, mislim da nam to ne treba u ovom Domu. Sljedeća replika Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Jelušić ja ću vas malo zaštititi. Niste vi krivi što ne razumijete tu fiskalnu politiku, drugačije se to u Holdingu kod nas u Zagrebu vodilo jel tak? Tamo je to tako bilo. E ja sam vam htjela samo jednu napomenu reći, slušajte me kolega Jelušić. Rekli ste čitajući ovaj zakon spomenuli ste idući koji imamo Zakon o državnim dužnosnicima i rekli ste svi smo isti. E nismo svi isti,nismo svi isti. Morate čitati kolega zakon i znati o kojim se državnim dužnosnicima radi u idućem zakonu, a kojem će se raditi ovoga o čemu vi govorite. Nismo svi isti, ne. Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Na ovo koliko ja razumijem neću na to odgovarati, ja ću ponoviti samo još jednom. Napravili smo proračun onako barem što se tiče ovog dijela troška bivšeg predsjednika nego onako kako smatramo da će biti i neće se to vjerojatno mijenjati gotovo izvjesno i u to sam siguran. Ako se to dogodi ja ću vam se ispričati da nismo dobro planirali. A inače nismo u ovom Saboru svi isti normalno da nismo svi isti, mi smo različiti i dobro je da smo različiti i dobro je da različito mislimo. Problem je samo u tome što ono što mi mislimo često vama ne paše ali nismo ovdje da mislimo kako vama paše nego smo tu da mislimo kako mi mislimo da je dobro i kako misle građani da je dobro a to su potvrdili na izborima. Hvala. Sljedeća replika Miroslav Tuđman. Izvolite. Oprostite kolega Tuđman digli ste. ne razumije./ … Evo vrijeme će vratiti, ja samo molim nemojte povredu Poslovnika raditi sa dizanjem pločice povrede Poslovnika. Kolega Tuđman izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kada se govori ako se želi argumentirati onda treba ići sa argumentima, a ne sa ovakvom tezom da je predlagatelj odnosno vladajuća koalicija našla pravu mjeru pa se onda argumentira da nema toga primjera u Europi da je netko sa 35 godina postao, ali onda treba biti dosljedan pa i nema toga primjera da se netko nakon svog mandata vratio na radno mjesto. Pa ste naveli … pa pa se vratio, odnosno nije vratio u brodogradilište. Prema tome dajte budite tu dosljedni. Kad se radi o tome da smo svi isti, što je kolegica htjela reći, nema toga u zakonu ovom što slijedi da se zastupnici mogu vratiti na svoje prethodno radno mjesto jer je to izostavljeno u ovome zakonu. Kad ste već izvukli ovu briljantnu misao da mi nismo federalna država pa zbog toga nemamo dvodomni sabor, to bi ja volio možda gospodin Kregar može to objasniti ali sumnjam da će se u to upustiti, ali demokratsku tradiciju o tome da se riješilo pitanje predsjednika preuzelo se, recimo Italija ima da predsjednik postaje doživotni senator u Italiji što je u tradiciji demokratskih zemalja. A ono što dalje još imate kao problem, što ni ovaj zakon ne rješava, što ako predsjednik da ostavku iz ovog ili onog razloga nakon godinu, dvije, tri mandata, da li su onda isti uzusi. Ili da potegnemo jedno drugo pitanje što u američkom slučaju američkih predsjednika ima da oni imaju pravo na svoju arhivu, na svoju čitaonicu, odnosno knjižnicu koja onda ide sa njima, a kod nas vidjeli smo kakve se nezakonitosti događaju sa arhivom, pa to bi ovakvom zakonu trebalo biti perfektuirano što naprosto nema ni traga toga. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Jelušić. Izvolite. Kolega Tuđman, zakon o kojem ćemo sljedećem imat ovdje na raspravi upravo govori o tome, o pravima i dužnostima dužnosnika i saborskih zastupnika. Jedno od tih je da potvrđuje se zakonska mogućnost da se vrate na svoje mjesto odakle dolaze, da se vrate na ono mjesto koje su obavljali.

Mi polazimo od toga dakle da političko zanimanje nije trajno životno zanimanje i opredjeljenje, a ni predsjednika države. Ali uvažavajući to da je predsjednik države institucija ne treba ga se na neki način dovodit u poziciju da on nema drugog izbora nego da se mora vratit na to mjesto, dakle omogućit mu da, neka to bude slobodna njegova volja. čovjek određeno dignitetno zanimanje koje mu je interesantno raditi nakon predsjedničke dužnosti zašto mu to ne omogućiti. Ali ako to ne želi omogućiti da ide u prijevremenu mirovinu. Mislim da to dignitet funkcije predsjednika zaslužuje i ja ne vidim oko toga nikakvih problema. se ne razumije./ … Ja vas molim kolegice i kolege, ako već komentirate onda budimo tiši. Kolega Zlatko Tušak, replika izvolite.

a da bi u daljnjoj svojoj diskusiji rekli da postoji teoretska mogućnost da predsjednik države ima mirovinu od 1200 kuna. E sad ne znam koja je to sredina, jel su to mala prava ili velika prava. U daljnjoj diskusiji ja bivšem predsjedniku Mesiću želim dug život, želim mu dobro zdravlje, on ima preko 78 godina i teoretski može biti u svom životu i 20 i 30 godina živjeti. Ne znam da li će mu trebati kancelarija, dvije osobe da rade sa njime i da li će mu trebati te sve privilegije koje su mu date u ovom zakonu pa onda ne znam da li su i u tom dijelu premala ili prevelika prava. Mislim da vaša diskusija u dijelu branjenja zakona nema osnova. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora.

mirovine povlaštene, mirovine saborskih zastupnika pa smo onda u dobroj namjeri doveli na stup srama mnoge brojne kolege zastupnike koji su od stvaranja Hrvatske države i samostalnosti vjerujem časno i pošteno obnašali svoju dužnost u Hrvatskom saboru. Nekad i dobra namjera može imati loše konotacije pa tako smo uz brojne važnije probleme u Hrvatskoj od rastućeg broja nezaposlenih do ljudi koji rade ne primaju plaću došli i do pitanja koja vjerujem javnost u ovom trenutku baš previše i ne zanimaju, ali isto tako smo dali svoj doprinos tome da i posao koji i sami radimo postane nečastan zato što smo govoreći o nama samima doveli na to da je Hrvatski sabor i zastupnici negdje kad se pojavite postalo nečasno biti zastupnikom jer svi smatraju da ono što mi radimo Hrvatskoj ne treba, da ono što je dužnost političara na bilo kojoj razini osnovi pada sve u vodu jer Hrvatskoj ništa ne valja. Pa smatram da smo evo prije nego što se osvrnem i na ovu temu u ime kluba sami doprinijeli tome da naš status i naš posao i ono što bi mi trebali raditi u javnosti se krivo gleda taj posao saborskog zastupnika i političara postaje najomraženija dužnost u Hrvatskoj. To je nažalost doprinos ovog 7. saziva Sabora. Što se tiče predloženog zakona i prava predsjednika Republike Hrvatske nakon isteka mandata, mi u klubu HDSSB-a s obzirom da smo tako započeli ovaj mandat oko rezanja stečajnih prava i povlastica političarima na bilo kojim razinama pa tako i ovdje u Hrvatskom saboru pa onda i dalje. Mi podržavamo, dakle ovaj prijedlog da se predsjedniku nakon isteka mandata ograniče prava jer je to trend koji smo započeli početkom saziva ovoga Sabora. Stečajno pravo je povlastica. Ukidanjem povlastica svim dužnosnicima, državnim, visokim dužnosnicima treba ukinuti dakle te povlastice i predsjedniku Republike Hrvatske. Tu ne treba praviti nikakove razlike, a vidimo da se i sam predsjednik u svojim javnim istupima i komentarima na ovaj prijedlog zakona i sam složio sa time. Ono što nije dobro ne treba spominjati imena, tu niti bivšeg predsjednika, sadašnjeg predsjednika, budućeg predsjednika. Bitno je da je stečeno pravo ono pravo koje se isto tako može promijeniti jer se radi samo o jednoj osobi ili samo o drugoj osobi koja će postati bivši predsjednik. I mi smo suglasni sa time da treba ukinuti to stečeno pravo i onom jednom predsjedniku koji je ostao da bi se i ovaj postojeći predsjednik ne bi našao u diskriminiranom položaju. Predsjednik je institucija, ali je političar fizička osoba koja tu dužnost obnaša. Pa da bismo dakle bili u skladu sa svim pravilima i sa zakonima koje sami želimo provoditi smatramo da bi to bilo pošteno i da bi to bilo u duhu demokracije Ustava Republike Hrvatske. Prije nego što sam došao ovdje za govornicu kolega iz kluba laburista je rekao, a gdje će se vratiti predsjednik koji ako bude izabran nezaposlena osoba, kud bi se taj predsjednik trebao vratiti ako je u dan izbora zatečen kao nezaposleni. Dakle, tu se otvaraju neka brojna pitanja, nedoumice i teoretske mogućnosti, a ono što je najvažnije da je namjera zakonodavca nakon onog što smo pokrenuli takva, da se povlastice svim političarima, pa tako i u ovom slučaju predsjedniku Republike Hrvatske ukidaju. One se ograničavaju na pet godina da može ostvarivati svoja prava, a sad to formalno-pravno hoće li se predsjednik Republike Hrvatske vratiti na svoje radno mjesto sa kojega je došao, da li je on bio u državnom, javnom sektoru ili privatnom to je vjerojatno manje moguće s obzirom na iskustva i na praksu koja se pokazala ne samo u Hrvatskoj nego i u europskim zemljama. Hoće li se to pravo iskoristiti i sadašnji predsjednik ili neće mi to ne možemo znati. Ali u svakom slučaju ne možemo podržati prijedlog zakona koji u svojoj, dakle konačnici u svom meritumu jedno pravo nekome daje, a drugo pravo nekome ograničava. Smatram da kad smo već došli do ove rasprave mi u klubu HDSSB-a nećemo podržati ovakav prijedlog zakona jer se ne odnosi jednako prema svakom predsjedniku koji obnaša dužnost. Ali isto tako smatramo da i ovaj zakon koji će doći poslije ovoga isto tako dovodi u pitanje i u diskriminirajući položaj neke osobe, pa već kad predlažemo zakone onda trebamo voditi računa o tome da bi oni trebali biti jednaki za sve. Po ovom prijedlogu zakona mi smatramo da to nije tako i u ovakvom čitanju ne možemo podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama. U ime kluba HNS-a Jozo Radoš. Izvolite kolega. **Radoš, Jozo (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz ministarstva. Evo ovo je završni čin jednog procesa skidanja svih mogućih i nemogućih pogodnosti ili privilegija političkih dužnosnika za račun zahtjeva javnosti, a da cijelo to vrijeme, svih tih 10 godina, svih tih silnih stotina i tisuća stranica pitanje da li neki zakon, neka promjena pozitivno utječe na obnašanje javne dužnosti i zagovaranje i zaštitu javnih interesa ni jednog časa se nije našla na dnevnom redu. Da li smo dakle tim, tom demontažom učinili da naši dužnosnici bolje obnašaju svoje dužnosti i tako naravno štite i grade javni interes ta tema nikada ni na trenutak se nije našla u fokusu javnosti niti pak u fokusu, pogotovo ne u fokusu medija. I vrlo je teško odgovoriti da li je nakon ove demontaže skidanja, dakle tih svih mogućih i nemogućih potrebnih i nepotrebnih pogodnosti, da li je naš politički život bolji i da li je ova institucija i druge institucije koje iz nje proistječu sposobnija štititi i zagovarati i osiguravati javni interes. Ja o tome imam svoje mišljenje ali ga neću ovdje iznositi. No, ostaje činjenica da najvažnije pitanje, meritum je svih tih godina ostalo zapravo po strani i neka to ovdje bude rečeno. I ovo je završni čin i u ovoj raspravi se zapravo pokazuje sav defekt našega odnosa prema tom pitanju. I naravno ja govorim u ime kluba, pa svakako da ću podržati u ime kluba ovaj prijedlog zakona. Ali bih iskoristio ovu prigodu pa iznio neke svoje osobne stavove na tom tragu dakle potpunoga ukidanja svih mogućih i nemogućih pogodnosti. Pa ako smo išli tako onda smo trebali zapravo otići stvarno do kraja. Kakvog smisla ima predsjedniku Republike koji je primio 48 plaća još dati 2 plaće dok traži posao. Pa ukinimo mu i tih, te dvije plaće. Šta će mu to? Kakvog smisla ima predsjedniku Republike osigurati pravo na mirovinu koja s obzirom na njegovu plaću koja je visoka za tih pet godina i relativno prosječnu plaću prije može biti prosječna mirovina ili ili nešto malo više od prosječne mirovine i sa takvom mirovinom ostaviti predsjednika Republike da živi. Kakvog to smisla ima? Pa onda mu ukinimo i to pravo. U potpunosti ga izjednačimo sa dužnosnicima, pa ukinimo i njima to pravo da se vrate na svoj posao, pa dovedimo stvar do kraja i zaboravimo tu priču kad smo već zaboravili temeljnu priču da li je naš politički život i sposobnost izabranih dužnosnika da obnašaju svoju dužnost u interesu građana ove zemlje da li je ona bolja, viša ili nije. Kad smo tu temeljnu temu zaboravili, onda izvršimo i tu i završni čin, zakucajmo taj čavao i završimo jedanput tu priču. Inače, osobno smatram da kada smo već vršili tu demontažu da smo za predsjednika Republike, jedinog dužnosnika u ovoj zemlji koji je izabran neposrednim izborima od svih njenih građana, takvoga više nema upravo trebali sačuvati i taj nekakav materijalni dignitet da bi kao na tom izoliranom slučaju sačuvali i dignitet uopće toga što on simbolizira tu vrijednost izbora koja se naravno tiče i zastupnika i svih ostalih jer danas u Hrvatskoj vrijedi pravilo da su izbori najviša vrijednost ali izabrani dužnosnici nisu vrijedni ni zadaća koja im je dana ni poštovanja. To je danas takva situacija u Hrvatskoj. Izaberem te, proglasim te gadom i očekujem da riješiš sve moje probleme. I mi smo stvorili takvu situaciju i naravno da građani to tako gledaju jer smo im dali i povoda za to. I kada je taj dignitet izbora i mandata svetosti toga mandata do te mjere pogažen pa onda ga zapravo po mom osobnom dakle stajalištu trebalo ga je pogaziti do kraja i ostaviti potpuno iste uvjete i za dužnosnike i za predsjednika Republike, a to znači da nakon obnašanja dužnosti nemaju ama baš ništa jer ovo što sad imaju to je ništa ili gotovo ništa. I trebali smo biti do kraja i naravno nećemo očito napraviti taj korak, ostat ćemo ovdje na nekakvom prilično bijednom polovičnom rješenju, ali što je tu je. Dakle, ovo su bila moja osobna stajališta, to sam si priuštio u ovoj prigodi ovog komornog sastava ovdje ali Klub zastupnika HNS-a će podržati ovaj zakon koji zapravo nije dostojan vremena koje smo na njega potrošili. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljene tri replike. Prvi se javio Dragutin Lesar. Izvolite kolega Lesar. Kolega Radoš ja se s vama slažem da je ovo blijedo i polovično rješenje ali predložila ga je Vlada. Mi ga imamo mogućnost prihvatiti ili odbiti, ili pokušati popraviti amandmanima. I vi kao klub zastupnika također imate mogućnost podnijeti amandmane i ovo blijedo i polovično rješenje popraviti. Nije kasno, evo još par minuta rasprava traje pa se i amandmani mogu podnositi. Drugo, rekli ste jednu netočnost ukidanje svih mogućih povlastica. Nije baš tako. Ako ste mislili na mirovine po posebnim propisima koje su '95. temeljem prikupljenih potpisa zastupnika, a ne Vlade ili kluba zastupnika u Hrvatskoj uvedene kada se o tome u Saboru raspravljalo na prijedlog vaše Vlade ilustrirao sam to primjerima iz demokratskih, uređenih i dugovječnih demokracija da su takvi standardi postojali i postoje ali nigdje tri vrste odjedanput i pravo i uvjeti prava na mirovinu i visinu te mirovine. I nakon ekstremno velike privilegije onda je ova Vlada došla s prijedlogom da nema ničeg. I sada se vraćamo rješenju iz Zakona o radu iz '95. pravo povratka na posao. I završavam, ako u ovom zakonu reguliramo prava bivših predsjednika RH za sve za sve na jednak način to je jedini zahtjev. A uvjeren sam da vi kao promatrač u Europskom parlamentu ćete se složiti sa mnom da je to načelo, taj pristup uvijek najpravedniji.

Ovdje u Hrvatskom saboru se s punim pravo o stečenom pravu govori kao o svetinji. to ne vrijedi onda kada vam stečeno pravo ne odgovara zbog ovih ili onih razloga, personalnih, ideoloških. Inače je to načelo i to je svetinja. Pa ne može se takvo načelo primjenjivati na jednoga, a ne primjenjivati na drugoga i zapravo tu ne bi trebalo ništa ni stajati o tome. Sama činjenica da je stečeno pravo bi trebali po nekim pravnim uzusima i poštivanju načela značiti da se to pravo dalje osigurava. Što se tiče rješenja u drugim državama ima vrlo raznolikih rješenja. Mi smo sada na najradikalnijem tragu. Ima rješenja i to u vrlo razvijenim demokracijama koja idu na neku vrstu zaštite osiguranja. Zašto? Da bi se osigurala nezavisnost, izvjesnost i sigurnost egzistencije koja onda treba biti u temelju obnašanja dužnosti, a ne zato da bi se to tumačilo kao nekakva posebna privilegija. Nakon ukidanja mirovina, nakon ukidanja prijevoza znamo kako imamo poteškoća sa parkiranjem treba prihvatiti stav da treba ukinuti i plaće i onda ukinuti i političke stranke, a bilo je i takvih bajnih prijedloga pa one tekovine demokracije za kojih je poginulo nekoliko stotina milijuna ljudi u zadnjih 200 godina treba ukinuti u ime demokracije. Pa idemo i to napraviti, pa valjda će nam biti bolje. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Josip Borić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Radoš vi ste se upitali u svojoj raspravi kakav smisao sve ovo ima? Sasvim legitimno i lijepo ste to objasnili i zaista kakav smisao ovo ima? Ja ga ne vidim osim u nekakvom jeftinom populizmu koji će stvoriti razliku u iznosu od 14 tisuća kuna u odnosu na bivšeg predsjednika i ovog sadašnjeg koji će otići u mirovinu. Ovaj je imamo 22 tisuće sadašnji predsjednik kad ode u mirovinu moći će imati maksimalno 8 ili 9 tisuća kuna. To je jedina razlika, a sve ostalo je apsurd. Apsurd je da mi u oporbi ovo ne podržavamo, da vi na vlasti ovo podržavate, to je apsurd. Apsurd je da će kolega Kajin koji je bio u predsjedničkoj kampanji kad ode u mirovinu imati veću mirovinu nego izabrani predsjednik koji je pobijedio u toj kampanji i to je apsurd. A ne znamo mi oče li on ići ili neće, ali to su vam apsurdi. I onda slušamo razno razna objašnjenja i cijelo vrijeme se pitamo gdje sve ovo vodi. Sami sebe već godinama institucionalno degradiramo, sve vrijednosti koje su se vremenom pojavljivale, a sve samo zbog toga što stvaranje države počinje svaki puta ispočetka dolaskom svake neke nove vlasti. I svi mi onda nešto novo znamo i zaboravimo na neke vrijednosti koje su temeljne, one od početka postavljene kako treba. I to su jedine činjenice, a sve ove ostale, pa ovo je jedini smisao, ja ovdje vidim u činjenici da se radi o jeftinom populizmu gdje sada SDP to provodi a cijelo vrijeme, recimo to nameću taj populizam jednoj drugoj oporbenoj stranci, pa dobro **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Radoš izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Ja ne znam kolega Boriću da li postoji skupi populizam, čini mi se da su svi populizmi jeftini populizmi. Ali slažem se s vama da je ovo apsurd, ovo je apsurd, naravno da je apsurd. Imate činjenicu da direktor javnoga poduzeća u gradu nekom ili u državi koji to nije postao temeljem svojih zasluga nego po političkom imenovanju, koji je upropastio poduzeće jer ga nitko nije kontrolirao i taj dobije 12 otpremnina i ne znam kakve još sve beneficije temeljem ugovora koji je potpisao i koji je odobrila Vlada RH, a predsjednik republike Hrvatske koji je izabran voljom svih građana i koji je zastupao zemlju 5 godina, dakle ima najviši legitimitet ono što on dobije je manje od toga što ostvari nekakav trećerazredni menadžer u nekakvom javnom poduzeću sa ne znam 50 zaposlenika. Zar to nije apsurd? Naravno da je apsurd, ali zato sam rekao da bi bilo dobro kad smo već u tom apsurdu, da smo ga doveli do kraja pa da se više s njime ne suočavamo. Da odemo u apsurd i da se više s njime ne opterećujemo. A to bojim se opet nismo učinili, jer ćemo opet naći razloga da tu temu vratimo nazad i da umjesto da se bravimo pravim pitanjima bavimo se dakle tim izvedenim pitanjima i problemima.

ruši dignitet institucije predsjednika sa priličnom dozom ironije ste pričali o ukidanju svih mogućih prava. Spomenuli ste brojne mrtve kroz povijest koji su se borili za neka demokratska načela. Onda ste spomenuli ukidanje prijevoza, parkirališnih mjesta, ali ste trebali spomenuti i ukidanje prijevoza, ukidanje božićnica i svih tih ostalih, to su isto također bila stečena prava. A što se tiče rušenja digniteta institucije predsjednika upravo ovaj prijedlog ga najviše ruši, ruši ga zato što stvara dvije kategorije. I umjesto da se borite za to da pred Ustavom barem one kategorije koje su usporedive, da budu jednake, da budu iste. Vi postavljate upravo neku čudnu tezu, ajmo sad sa hrpom ironije, ajmo sad ukidat sve. Pa to nije nitko postavio pitanje. Govorite zamaramo se sa nebitnim stvarima, nije nebitna stvar prijedlog zakona koji daje Vlada. Ali su nebitne stvari da je danas 370 tisuća ljudi bez posla, da oni nemaju stečen prava, da nemaju čak ni ono Ustavno pravo na rad. E to je populizam, točno kolega i ja vas lijepo molim drugi puta, vidite da nije bilo teško izgovorit tu riječ Laburisti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku kolega Radoš. Izvolite. Šta sam ja izgovorio riječ Laburisti? s kojima se ja uglavnom ne slažem, ali kolega Novak da smo se više bavili onim pitanjima kojima se trebamo baviti, da jeftini populizam na ovoj temi i na nizu drugih tema nije tako vladao Hrvatskim političkim životom, od medijskoga prostora što je dijelom razumljivo do političkih elita, što je manje razumljivo. Tada bi možda se više bavili onim stvarnim pitanjima pa ne bi broj nezaposlenih bio 370 tisuća nego bi bio manji i ne bi došlo do ukidanja božićnice nego bi politički dužnosnici koji su dobili zadaću da upravljaju ovom zemljom svoju energiju ili posvećivali toj zadaći da građanima osiguraju boljitak i tada se to možda ne bi dogodilo. I ta božićnica i tih 370 tisuća nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj je jednim dijelom žrtva jeftinog populizma. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra i poštovana pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Ja podržavam ovaj prijedlog zakona. Mislim da je našao dobru mjeru između svih onih povlastica koje su priznate u svijetu svim bivšim predsjednicima ali i našli neke ekonomske situacije. Naime mene čak ni ne čude oporbena razmišljanja i čak mislim da nisu politikantska nego da izviru iz njihovog iskustva, iz onih što su oni imali kao svoje prijedloge koji su dolazili za najveće državne pozicije. Istina je takvo je bilo vrijeme i to su bili stariji ljudi pa su mnogi bili u zakonu pa sam nekako već navikla da predsjednik mora doći iz zatvora i onda ili umrijeti kao bivši šef Vlade ići u zatvor. Mi nismo naučili ali ćete se naučiti gospodo da predsjednik države može doći s fakulteta i da ode na fakultet. Do dolazi jedno normalno stanje i to će tako uskoro, Dolazit će mladi predsjednici, dulje se i živi i to je nešto što treba normalno shvatiti. Pitanje je svi smo više-manje nije nitko bio imun od toga da o bilo kojoj temi kažemo pogotovo kada smo u opoziciji o bilo kojoj temi a na vlastito kad se radi o nama samima. E građani nam loše žive i tako. Da mi ovdje svi besplatno radimo, da predsjednik također države radi volonterski svoj posao, dakle nije plaćen za to, kako bi se snalazio to uopće nije sada pitanje i da se ne radi za dobrobit ljudi. Pitanje kakve bi koristi građani imali od toga? Građani nemaju ništa od toga da su političari dobro plaćeni ali da rade u njihovom interesu i to je nešto što ova Vlada pokušava raditi. I mislim da je odgovornost svih da dobre stvari naravno i konstruktivna kritika ide samo u prilog kvalitete rješenja. Ono što kažem da mi volimo državu a da ne volimo njezine institucije, to također proizlazi iz iskustva, iz negativnog iskustva koji imaju građani tijekom svih ovih godina, da su očekivali i zato postoji država i njezine institucije ne samo da im se plaća porez, nego da ih zaštiti u svim teškim životnim situacijama u kojim čovjek u koje građanin upada. Ponovno ću napomenuti onu slavnu rečenicu kako je Rim i kako je ponosno biti građanin Rima i kada su horde nahrupile na Rim oni su govorili, Rimljanin je govorio i nije bilo lako poslati rimski državljanin, brige me ja sam rimski građanin. Mene će moja država zaštiti. Međutim građanin naš ima negativno iskustvo nažalost više nego pozitivnih iskustava da mu je štetu su mu nanijele institucije umjesto i te iste institucije ne one samo represivnog aparata nego one koje su bile pozvane da ga zaštite. Zato je na svima nama da se život politike kao općeg dobra uzvisi i institucija stabilizira i uzvisi a ne unizi i opravdana kritika također ide u tom pravcu. Ovdje je također bilo riječi naravno da u cilju da se omalovaži i ponizi ovaj prijedlog zakona pa je tako jedan govornik rekao da je ovaj prijedlog zakona izašao iz vladine radionice. Ja kad malo bolje pomislim onda radionica i nije loša stvar iako je taj govornik htio uvrijediti Vladu jer iz radionice uvijek dobro nešto izađe. Kamo sreće da nismo uništili radionice i industriju. to nam predstoji. Međutim činjenica je već ja bi tog govornika uputila na to da je u to vrijeme dakle pojedini vladin ured, središnji ured uprave čak i prije Ministarstva uprave bio mjesto alkemijskih laboratorija u kojem su se izborni porazi pretvarali u izborne pobjede. Međutim to su vremena prošla nadam se zauvijek bez obzira na koji će biti kadrovska kombinacija ili kombinacija u vlasti ili određenih koalicijskih rješenja. ili određenih koalicijskih rješenja. Dakle ovakvo jedno rješenje koje daje određena prava, povlastice, ne bojim se tog izraza ni beneficije bivšim predsjednicima i svim predsjednici do sada s obzirom na vrijeme u kojem su djelovali dali su velik doprinos za Hrvatsku i svaka zemlja koja imalo drži do sebe, ako držimo do sebe držimo i do institucije predsjednika. Zar mi mislimo da ćemo poniziti bivšeg predsjednika ili sadašnjeg, sebe uzvisiti nećete gospodo pogotovo zato što ste političari. To je dozvoljeno običnom građaninu ali ne i političaru jer je onda licemjeran. Evo primjer recimo ne samo Amerika nego mnoge druge zemlje naše veličine nakon naših ekonomskih prilika i neprilika nažalost i mnoge zemlje u Europi njihovi građani teško žive, dakle njihovi bivši predsjednici imaju pravo većina od njih kažem imaju pravo na ured, imaju pravo na otpremninu, imaju pravo na putne troškove, imaju pravo na službu zaštite, njihova udovica ima pravo na mirovinu, imaju pravo na medicinske troškove oni, njihove supruge, odnosno bračni drugovi i maloljetna djeca ako takvu imaju. Imaju pravo također i na državni pogreb. Prema tome ova mala prava koja su ovdje pitanje je ne samo zaštite i integriteta takvih osoba nego nas kao građana i poštivanja vlastite države za koju smo, toliko smo ponosni za državu a rušimo njezine institucije. Institucije treba uzdizati, treba ih kritizirati kad loše rade ponavljam na taj način izaziva, ali na ovakav način pristupiti tome dakle postavlja se pitanje ovdje oko jednog članka, mislim da nije vrijedno takvog truda da sebi nanesemo štetu takvim raspravama. glasujem i podržavam ovaj prijedlog zakona ali mislim da taj prijedlog zakona je jedno dobro rješenje kažem u odnosu na poštivanje …/Govornik se ne razumije./… u odnosu na naše ekonomske prilike odnosno neprilike. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Antičević vi ste se upitali u svojoj raspravi kakve koristi imaju građani od političara. I onda ste odgovorili, bilo bi koristi kada bi oni radili u korist njih. To je jedno pitanje na koje bi se dalo zaista poširoko raspravljati. Međutim činjenica jest da od ovog zakona građani neće imati nikakve koristi, apsolutno nikakve. Štetu će imati sadašnji predsjednik jer će imati mirovinu 14 tisuća kuna manju nego sadašnju, bivši predsjednik. To je njemu šteta. A građani uvijek sve plate kao i do sada. moraju platiti svaki račun, moraju platiti porez, moraju platiti sva davanja i to je njihova jedina ustvari zadaća u svemu. I mi umjesto da kroz nekakve rasprave možda pričamo o povećanju ovlasti predsjednika koje je on sam zatražio kao jedno pitanje koje možda treba otvoriti jer se osjeća po strani, osjeća da ne može utjecati na neke aktivnosti koje gleda oko sebe, posebice izvršne vlasti i s pravom se upitao mogu li ja kao takav dobiti neke druge ovlasti jer se smatram možda i nekorisnim na ovakvoj funkciji. A vi ga onda na kraju kaznite i smanjite mu mirovinu koju je po meni trebao imati jednaku kao i svi predsjednici do sada. i nitko se na to ne bi ljutio, građani sigurno o tome ne bi ništa loše rekli i vjerojatno ne bi ni zamjerili. Bez obzira s koje strane dolazio i kakav mandat odradio. Ali kažem to je vaše pravo da ukinete predsjedniku kojeg ste vi iznjedrili iz vaših redova. Sve ono što vi mislite da treba ukinuti pa vidjet ćemo. Možda neka nova vlast to sve vrati na neki drugi početak. Hvala. Ovime smo završili raspravu. Pozdravio bi i ministra Miranda Mrsića. Da li želite ministre zaključno? Kratko nadam se jer i tekst prijedloga zakona je kratak. Hvala. Hvala lijepo. Dakle rasprava je bila očekivana i ono što smo očekivali da će se lomiti koplja, i dalje smatramo da neka stečena prava koja su stečena prije po nekim zakonima nema potrebe da se ovim zakonom derogiraju. I s druge strane ovim zakonom reguliramo stvari ubuduće i postavljamo neke principe koje su … europskih standarda da nam se više ne desi ono što nam se dešavalo prošlih godina. Hvala vam lijepo na raspravi i ja se nadam da ćemo usvojiti zakon u petak tako da i to poglavlje koje smo otvorili prvim danima sazivanja ovog Sabora, sa saborskim mirovinama da i ovo poglavlje povlaštenih mirovina na ovaj način zatvaramo, a što se tiče predsjednika Republike nakon prestanka obnašanja mandata i njegove mirovine, njegova mirovina će biti u skladu sa mogućnostima države, sa mogućnostima proračuna i sa onim što se izdvajalo tijekom života. Jer ne zaboravite da budući predsjednici Republike će imati mirovinu iz dva segmenta, a vjerojatno iz tri, a to je iz prvog mirovinskog stupa iz drugog mirovinskog stupa i iz trećega ako počnu štedjeti u trećem mirovinskom stupu kada se zaposle jer vjerojatno njihovo prvo zaposlenje neće biti predsjednik Republike nego će biti nešto drugo. Prema tome kada tome gledamo i kada gledamo o toj mirovini onda je to pošteno prema svima onima koji u ovom trenutku izdvajaju u prvi i u drugi mirovinski stup. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem ministre. Kolega Boriću izvolite, replika. Evo samo bih pitao ministra zar zaista mislite da je ova mirovina u skladu sa mogućnostima države? 8 tisuća kuna? I ustvari kakva je to država ako je to mogućnost da osigura predsjedniku države takvu malu mirovinu? Pa nismo imali 700 predsjednika ili 15 tisuća takvih. Pa imamo samo do sada tri predsjednika. Pa mislim da takva objašnjenja to jednostavno ja ne mogu vjerovati. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ministre izvolite, odgovor na repliku. Žao mi je što moram ukazati da pogledate zakon. dakle ni naše mirovine, a i vaša mirovina i moja mirovina se isplaćuje iz Mirovinskog zavoda temeljem uplata, dakle onoga što i vi i ja uplaćujemo tijekom našeg radnog vijeka što ja se nadam da i vi uplaćujete u drugi mirovinski stup gdje će kada odemo u mirovinu i vi i ja ćemo imati tu mirovinu. Prema tome to je ona snaga države da mirovine koje bude isplaćivanje iz prvog i drugog mirovinskog stupa budu primjerene pa i mirovina predsjednika Republike. Prema tome to je dio onog mirovinskog sustava koji gradimo u RH. **Batinić,